Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в седмичната Програма за работата на Народното събрание да бъде включена допълнителна точка – Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Вносител – министър-председателят на Република България на 23 юли 2020 г. Предлагам да бъде точка първа в Програмата за днес, 24 юли 2020 г., а другите точки, предвидени за заседанието, съответно се преномерират. Моля, режим на гласуване.

Моля, режим на гласуване по така направеното предложение за допълнителна точка в Програмата.

Уважаема госпожо Председател! Току-що приехме промяна в дневния ред за днешния пленарен ден и точка 1 стана: Персонални промени в състава на Министерския съвет. Тук ми липсва този, който предлага тези промени, а именно министър-председателят, за пореден път той се крие и неглижира институцията Народно събрание. Така че, моля Ви да се обадите на господин министър-председателя да дойде в Народното събрание, лично да мотивира предложенията за промени в своя кабинет, да обясни къде е неговата оставка и кога той ще я подаде. (Ръкопляскания от „БСП за Господин Ципов, заповядайте за процедура. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми дами и господа вицепремиери, министри! Ще направя две процедури, уважаема госпожо Председател, точка първа от днешния дневен ред да се излъчва по БНТ 1 и БНР, а втората процедура е да бъдат допуснати в пленарната зала кандидатите за министри – Костадин Ангелов, Христо Терзийски и Лъчезар Борисов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ципов. По първата процедура – за пряко излъчване

моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 197 народни представители: за 139, против 45, въздържали се 13. Предложението е прието. Поканете гостите в залата. Госпожо Дариткова, декларация от името на група.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вчера вечерта за пореден път президентът на Република България показа,

Призивите на държавния глава от площада и на разследвания за престъпления олигарх във Фейсбук подозрително съвпадат. Вместо да зове за спазването на законите, президентът подкрепя незаконни акции на гражданско неподчинение. Нещо повече, член на Стратегическия съвет на президента е задържан за спиране на метрото в София. Подбудителството към престъпления и нарушения на обществения ред също е престъпление, господин Президент! от „БСП за България“.) Румен Радев показа, че парламентът не е удобна институция за него. През целия си мандат досега той непрекъснато демонстрира системно неуважение към институцията, като не присъстваше в нея, дори когато се решаваше съдбата на страната ни

Квесторите, моля Ви, помолете колегите да запазят тишина! Заповядайте, госпожо Дариткова. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Няма нито една тема от обществен интерес, по която президентът да е насърчил диалог между институциите – политическите партии, синдикалните, работодателските организации и обществото. В условията на пандемия със социални и икономически последици, каквито светът и държавата ни не познават за последните десетилетия, вместо да приеме подадената от правителството ръка

Вече е крайно време ясно да заяви своите претенции и неговото желание за въвеждане на президентска република. Под прикритието, че чува гласа на народа, всъщност той руши демокрацията, като не спазва законите и Конституцията и на практика отправя призиви за еднолично управление. Румен Радев не се ограничава само до това да всява недоверие в българските институции, но често прави това и критикува дори и европейските, явно вдъхновен от модела на различни диктатори. Ние от ГЕРБ категорично се противопоставяме на незачитането на институциите и законите на страната, на неуважението към легитимно избраното, при законно проведени избори, правителство, на исканията за предсрочно разпускане на Народното събрание и заставаме категорично срещу опитите за въвеждане на еднолична и безконтролна власт в България. (Ръкопляскания От най-високата трибуна в парламентарната република призоваваме народните представители от всички политически партии ясно да заявят своята позиция

подмяна на кабинета, подмяна, която не удовлетворява българските граждани, не удовлетворява народните представители от тази част на залата, него го няма. Той отново се е изплашил, Свиленски? ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Вие, уважаеми колеги, чака да направите това, което си мисли той, че ще му спаси властта. Госпожо Председател, прекъснете заседанието, поканете министър-председателя по най-учтив начин…

разбрах Вашето предложение. Тук е Министерският съвет, тук е господин Томислав Дончев, който е вицепремиер, госпожа Захариева – също вицепремиер, госпожа Николова, така че… Госпожо Председател, невинаги господин Томислав Дончев го използвайте за тези действия! Има министър-председател. Ако трябва – да го изберем господин Дончев за министър-председател и да представи той Министерския съвет.

Благодаря, господин Свиленски. Заповядайте, господин Божанков.

Ако колегите казват, че това е легитимно избраното българско правителство, им напомням, че то е избрано по законоустановения ред. Това е легално. Ако смятат, че е легитимно – легитимно е това правителство, което се приема от народа. Ако смятате, че сте легитимно избрано правителство, Вие нямате никаква връзка с реалността! Продължаваме със съобщения. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър

Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. Уведомлението е постъпило на 22 юли 2020 г. с входящ № 003-09-51

в залата при изказване липсва ред – подвиквания, скандирания, което не е нормално за работата на българския парламент. Тук чуваме от колегите от БСП, че скандират: „Оставка!“ Всички знаем, че наум викат: „Заплатка!“

на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България представям на вниманието Ви Проект на решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на С Проекта на решение предлагам на Народното събрание да освободи Владислав Иванов Горанов като министър на финансите, Младен Найденов Маринов като министър на вътрешните работи, Емил Любенов Караниколов като министър на икономиката, Кирил Миланов Ананиев като министър на здравеопазването и Николина Панайотова Ангелкова като министър на туризма. Предлагам Народното събрание да избере Марияна Петкова Николова за заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и за министър на туризма; Кирил Миланов Ананиев за министър на финансите; Христо Богомилов Терзийски за министър на вътрешните работи; Лъчезар Димитров Борисов за министър на икономиката и Костадин Георгиев Ангелов за министър на здравеопазването.“ Давам думата на вицепремиера… (Реплики.) Заповядайте

Уважаема госпожо Председател, дами и господа вицепремиери и министри, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Караянчева, процедурата ми е към Вас. Искам да взема информирано решение.

Процедурата е точно такава, господин Лазаров! Защото на нас досега, вече минаха почти 25 минути, не ни е обяснено къде е премиерът. Вие, госпожо Караянчева, Вие го криете!

Господин Ананиев завършва „Финанси и кредит“ в Университета за национално и световно стопанство, специализира в областта на финансирането и социално-културните разходи в УНСС и в областта на реформите в здравеопазването в Чикаго, Съединените американски щати. Започва работа в Министерството на финансите през 1980 г. Преминава през всички експертни длъжности, за да достигне до началник на Главно управление „Държавни разходи“ и заместник-министър на финансите в четири правителства в периода 1998 – 2017

На основание на изложеното предлагам Народното събрание да приеме Проекта на решение за избирането на господин Ананиев за министър на финансите. Министърът на вътрешните работи господин Младен Маринов подаде оставка пред министър-председателя и поиска да бъде освободен като член на правителството. Във връзка с подадената оставка и на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България от името на министър-председателя представям на Вашето внимание предложение към Народното събрание за освобождаване на министъра на вътрешните работи господин Младен Маринов и за избирането на господин Христо Терзийски за министър на вътрешните работи. Главен комисар Терзийски е завършил висшето си образование в Техническия университет, София. През 1996 г. започва своя професионален път като офицер в сектор „Криминална полиция“ в Шесто районно управление в София. След това работи и в сектор „Наркотици“ в СДВР. По-късно е заместник-началник на отдел „Криминална полиция“ в СДВР. През 2009 г. става заместник-директор на същата дирекция, а от 2015 г. оглавява Главна дирекция „Национална полиция“. Със заповед на министъра на вътрешните работи през 2018 г. е временно изпълняващ длъжността „Главен секретар“ на МВР. На основание на изложеното предлагам на Народното събрание да приеме Проекта на решение за избирането на господин Христо Терзийски за министър на вътрешните работи. Министърът на икономиката Емил Караниколов подаде оставка пред министър-председателя и поиска да бъде освободен като член на правителството. Във връзка с подадената оставка и на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Републиката от името на министър-председателя представям на Вашето внимание предложение към Народното събрание за освобождаването на министъра на икономиката Емил Караниколов и за избирането на господин Лъчезар Борисов за министър на икономиката. Висшето си образование със специалност „Макроикономика“ господин Борисов получава от Университета за национално и световно стопанство, като завършва с отличие „Бакалавър“ и „Магистър“. Получава втора специалност „Счетоводство и финанси“ от Института за следдипломна квалификация в същия университет. Специализира „Устойчиво развитие“ във Венецианския международен университет и Регионалния център по околна среда в Будапеща, както и „Счетоводство, одит и регулация“ към Световната банка. В кариерно отношение господин Борисов се утвърждава като държавен служител, спечелвайки конкурс през 2002 г. за главен експерт в Министерството на икономиката. През 2006 г. е началник на отдел, като ръководи отделите „Преструктуриране и капиталови пазари“, „Управление и преструктуриране на държавното участие“, изпълнявал е и още длъжности: началник отдел „Инвестиционни проекти, международни програми и маркетинг“, както и „Стратегически анализи и прогнози“. Безспорно има богат опит в сферата на корпоративното управление, като е бил ръководител на редица частни и държавни компании от сферата на промишлеността, енергетиката и финансовото управление. Лъчезар Борисов е заместник-министър на икономиката от 2017 г. На основание на гореизложеното предлагам Народното събрание да приеме Проекта на решение за избирането на господин Борисов за министър на икономиката. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев подаде оставка пред министър-председателя на Републиката и поиска да бъде освободен като член на правителството. Във връзка с подадената оставка на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Републиката от името на министър-председателя представям на Вашето внимание предложение към Народното събрание за освобождаването на министъра на здравеопазването господин Ананиев и за избирането на господин Костадин Ангелов за министър на здравеопазването. Професор доктор Костадин Ангелов е магистър по медицина и магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт. Притежава диплома за магистърска степен по финанси от Университета за национално и световно стопанство. Започва професионалния си път като лекар от спешното отделение на Центъра за спешна медицинска помощ – София. От 2006 г. ръководи хирургичния екип на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“. От тогава до днес е изпълнителен директор на лечебното заведение. От 2006 г. до момента е хирург в Клиниката по хирургия в същата болница. Завеждащ „Учебна дейност“ на Катедрата по хирургия в Медицинския университет – София. Член на Управителния съвет на Асоциацията на университетските болници за активно лечение в Република България. От 2017 г. е съветник в Комисията по здравеопазването на Народното събрание. От 2019 г. е главен координатор на Експертния съвет по хирургия към Министерството на здравеопазването. През 2015 г. получава наградата „Професор доктор Парашкев Стоянов“ за високи постижения в областта на медицината, науката и преподавателската дейност. Професор доктор Ангелов освен доказан лекар и учен притежава и богат опит в администрирането на дейността на различни комплексни структури. На основание на гореизложеното предлагам Народното събрание да приеме Проекта на решение за избирането на господин Костадин Ангелов за министър на здравеопазването. Министърът на туризма госпожа Николина Ангелкова подаде оставка пред министър-председателя и пожела да бъде освободена като член на правителството. Във връзка с подадената оставка и на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Републиката от името на министър-председателя представям на Вашето внимание предложение към Народното събрание за освобождаване на министъра на туризма госпожа Ангелкова и за избирането на госпожа Марияна Николова за министър на туризма. Госпожа Николова е магистър по право, притежава и магистърска степен по „Публична администрация и административни практики“ и „Право на Европейския съюз“, както и магистратура „Стопанско управление“. Има богат опит в публичния сектор. Заемала е ръководни длъжности като директор на дирекция „Правно нормативни дейности“ в Министерството на земеделието и храните, както и ръководител на отдел „Договорно правен и правна защита“ в Работила е в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор към Министерството на икономиката. От 2018 г. е началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика господин Симеонов. Четиридесет и четвъртото народно събрание за заместник министър-председател по икономическата и демографската политика. На основание гореизложеното предлагам Народното събрание да приеме Проекта на решение за избирането на госпожа Марияна Николова за министър на туризма. Благодаря.

уважаеми господин Дончев. Заповядайте – по начина на водене. Господин Манев, аз почти не съм водила.

Колеги, откривам разискванията. Сега имате трибуната, за да изкажете своите мнения – заповядайте. Изказвания ще има ли? Господин Янков, заповядайте.

Защо правите тези промени, господин Борисов? Не сте в залата, но всички въпроси ще са само към Вас до и след оставката Ви. Кога ги планирахте? Когато чухте вътрешния глас на прозрението или нещо доста оглушително Ви кънти под прозорците?! Имате поне още толкова провалени министри. Тях защо не сменяте? Или ще има още траншове? А Вашата оставка – кога?! Не ми отговаряйте. Отговорът няма значение. Без значение е точно толкова, колкото цялата операция по опита Ви за заздравяване на рухващата Ви власт. За Министерството на туризма е ясно – Валери Симеонов победи. Конфликтът му с Ангелкова беше дълга, епична битка и в дванадесет без пет успя да завоюва лелеяното от него министерство. По-интересно е снемането на Горанов. Щеше да е логично да се случи чрез процедурата, както тази на бившия екоминистър Нено Димов. 700 милиона, 67 милиона – все цифри, за които хората очакват да се потърси отговорност, възмездие. Затова чувате еднозначно: „Оставка!“, за да дойде ново управление и нищо да не бъде прикрито. Искате да оцелеете до редовните избори. Едно нещо не схващате – единственият начин да си легитимирате, каквото и да било участие в последващия политически живот, е ако изборите не се провеждат от ГЕРБ. Докога искате да катализирате това напрежение? Непримиримостта на младите хора е оправдана. Половината им живот мина с Вашите лица и похвати и вместо повече доверие и стабилност, предизвикахте у тях нарастваща неприязън, която ги изведе на площадите. За тях това, че заменяте този или онзи министър, не означава нищо. Те възприемат и уволнените, и новопредложените министри не в лично качество, а като част от проваленото Ви управление. Министър Младенов само за седмица заличи цялата си професионална кариера с битото момче зад колоните и този парадокс в „Росенец“. Отговорността винаги е на висшестоящия. Сега предстои набързо да употребите друг професионалист в името на политическата Ви обреченост.

Дори само заради здравето на хората е нужно това ново начало – рестарт и нов пълен мандат с правителство без Вас (шум и реплики от ГЕРБ), с идея за реформа в здравеопазването. Колкото до връщането на господин Ананиев в Министерството на финансите, по-логично щеше да бъде да замени министър Банов. Така хем щяхте да подчертаете универсалността на господин Ананиев, хем да дооправите допълнително културата, хем да блесне кадровият Ви дефицит.

Нарочна парламентарна комисия е ангажирана да разследва изтичането на милиони, за контрола на които е пряко отговорен. Ето виждате кое наложи тези промени техни действия и обстоятелства, които направиха несъвместимо оставането им с Вашето оцеляване. Мислите, че това Ви дава глътка въздух. Не, това прави очевидно колко лесно заменими сте. Ще наблюдавам с особен интерес промените в структурите във ведомствата, които ще последват, след като имат нови ръководители. Там ще намерят истинския тил на своите интереси, явните и негласните партньорства, петата колона, която да осигури преходен период. Борисов говори за политически последствия. Тези последствия са неминуеми, но недостатъчни. Възмездието е неизбежно. Днес е време да помислите за бъдещето, защото по-бавно или внезапно, утре или след месец предстоящо е да си тръгнете.

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Както винаги, да се придържаме към фактите и само фактите. Първи проблем проблем – това, че фискалната политика, която провеждаше министърът, Министерството и правителството, не отговаря на европейските практики, тенденциите и европейските подходи. Така например господин Горанов настояваше три-четири години вече, ако включите и предните мандати, повече, че той и правителството ще провеждат политика на намаляване на дела на бюджетните разходи в брутния вътрешен продукт. И какви са фактите, колеги? При среден дял на бюджетните приходи около 44 – 45% от брутния вътрешен продукт в другите европейски страни министърът на финансите и неговите колеги от Министерския съвет провеждат политика в обратна посока 10% по-ниско, с тенденция към понижение със заложения бюджет, който се изпълнява през 2020 г., и с намерение за поддържане на този дял и в следващите години. Това означава, че в българския бюджет не влизат 10 млрд. лв., които са недофинансиране на публичните сектори, всички от които се намират в дефицит на средства за реализация на своите програми. Да не говорим за ефективността на реализация и особено за това, че подобна политика поставя страната в тежки условия сега при COVID-19. на финансите и правителството направиха груба грешка. Какви са фактите? 4% от брутния вътрешен продукт заделя България при средно 10% от страните – членки на Европейския Два пъти и половина по-малко от Европейския съюз – първо, и резултатите са налице. Второ, забавиха се мерките с четири-пет месеца фатално и повечето от българските фирми, които изпитваха трудности, вече са фалирали. Какво ще прави сега правителството? От понеделник тепърва ще ни предлага програма. Другите страни – членки на Европейския съюз, активно инвестираха чрез публично-частно партньорство, чрез помагане на цели групи от населението, на групи фирми и успяха да спасят значителна част от икономиката си. Сега правителството след промените ще се опита да постигне ефекта на вампирясване – фирмите, които вече са фалирали, тепърва да ги съживява. Освен това, уважаеми колеги, правителството провежда политика, обратна на европейската по отношение на ролята на бюджета в развитието на икономиката, втората особеност, която това правителство и този министър на финансите провеждат, е политиката на продължаване на плоския данък вече с десет години.

българското общество е най-поляризираното в Европейския съюз. Министърът на финансите ни предлага да поддържаме система, която се поддържа отдавна от Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Монголия, вместо системата на Германия, на Франция, на Италия и на Испания. Сега Европейският съюз настоява за координация и поетапна хармонизация на данъчното законодателство. И сега страните с прогресивно данъчно облагане си отделят повече средства от Програмата, която ще бъде гласувана от Европейския съюз. Отварям скоба – уважаеми колеги от правителството, спрете да подвеждате обществото! Публикувахте числа с някакви милиарди, които ще идват в България, преди решението на Европейската комисия. Вчера имаше фанфари за решенията на Европейската комисия, снощи те бяха отхвърлени от Европейския парламент и преговорите започват отначало. До момента нищо не е гласувано от Европейския парламент, тъй като за разлика от България, парите се решават не от председателя на Европейската комисия, респективно от премиера в България, а се решават от колективен орган – от Европейския парламент. По отношение на министъра на финансите и Тук вече разисквахме, уважаеми колеги, големите трагедии на Националната агенция за приходите. Първи огромен фал – пет милиона файлове на български граждани изтекоха с всичките им данни, на над 800 хиляди фирми – и тук не става дума само за изтичане на данни и за данъчни номера или за ЕГН-та на физически лица, става дума за изтичане на информация на стотици хиляди фирми и нарушение на принципите на пазарната конкуренция. Освен това се оказа, че пробивът в НАП е извършен поради ясна причина – 70 на сто от назначените в отдела на НАП, който отговаря за противодействие на така нареченото пиратство, са със странно образование – металурзи, ядрена енергетика, щурмани и 30% са завършили софтуер, завършили са електроника. Най-големият фал от последните месеци, за които министърът на финансите задължително трябва да си отиде, и правилно му е поискана оставката, е трагедията с Държавната комисия по хазарта и източените 700 млн. лв. Искам да завърша с две кратки параграфчета. Първо, това, което не е приемливо от министъра на финансите, че след каскадата от въпроси, които му зададохме, уважаеми колеги, във всеки отговор – устен или писмен, той влизаше в нови лъжи. Отговорил ми е писмено с печат и подпис – той ни е излъгал, че е формирал експертна група, за да изпълни закона, на 5 октомври 2014 г. Той ми отговаря, че не е формирал никаква група. Не е издал никаква заповед министърът на финансите. Второ, той ни информира, че са разработили нова стратегия. Поисках му стратегията. „Господин Министър, дайте тази стратегия да я използваме в парламента и в Бюджетната комисия за бъдеща работа.“ Няма такава стратегия. Излъгал е, че е издал заповед да формира такава група, излъгал е, че е разработил стратегия. С една дума – той лъже за чадъра. Фактите: Сметната палата е проверила, колеги, че Националната агенция за приходите за петгодишен период не е направила нито една проверка на Държавната комисия по хазарта, а господин Горанов беше председател на Управителния съвет на НАП.

пет години позволяват на група фирми, на много фирми от частния сектор да не си плащат дължимите такси, а една фирма да ги плаща. Коя фирма? Българският спортен тотализатор – държавната фирма. Накрая „Митници“. Големи приключения с българските „Митници“. В българските териториални води се появиха призрачни кораби като в Бермудския триъгълник. Българската национална телевизия излъчи предавания с кораби, които акостират, пълни с петрол. Няма „Митници“ там, няма „Гранични войски“, изплуват в тъмното, посред нощ, наистина като в Бермудския триъгълник. Това са митниците на България.

втори показател – незадоволителна оценка на ОЛАФ; трети показател – незадоволителна; четвърти показател – незадоволителна. Оценка за работата на „Митници“ на Република България от Европейската комисия: слаб 2! Оставка и всичко добро!

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господа вицепремиери, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Големият ремонт на правителството не се измерва с количеството на оставките, а с мотивите за предлаганите промени. Министърът на икономиката се освобождава, защото, цитирам премиера: „Започнах да чувам за неща, които се случват там във връзка с раздадените бонуси – така наречени, или грантове в Министерството на икономиката“, край на цитата. Ето как един министър се освобождава не с ясни и конкретни мотиви, а по слухове. Иначе, по думите на премиера, пак цитирам: „Той се справя много добре в много сфери.“ И тук не казвам, че ние от БСП не виждаме причини за смяна в Министерството на икономиката. Напротив, само преди няколко дни, когато гледахме вота на недоверие за борба с корупцията, ние дадохме ясни примери за това как Министерството на икономиката е давало концесия на лица, различни от тези, които официално го управляват. Посочихме случаите, в които Българската банка за развитие, чийто принципал е Министерството на икономиката, в разгара на COVID епидемията отпуска 75 млн. лв. на фирма, която събира лоши кредити. Седемдесет и пет милиона, които можеха да отидат в българското производство в подкрепа на малките и средните предприятия, отидоха в джобовете на колекторска фирма. Посочихме и втори пример, при който Българската банка за развитие даде 140 млн. лв. държавни пари на Първа инвестиционна банка, за да я подпомогне, защото тя е направила два неуспешни опита да продаде акции на пазара. Пазарът решава едно, а Българската банка за развитие и Министерството на икономиката, които уж трябва да защитават пазарните принципи, решават друго и купуват акции на банката при условия, които към този момент не кореспондират с пазарната ситуация. Купища противоречия. Едно е сигурно обаче, а именно – очевидно, че министър Караниколов не е взел решението за тези сделки без съгласието на премиера. И този, който трябва да носи политическата отговорност за работата на това министерство, е именно премиерът. Каквото и да е, основният мотив за смяна на един министър за мен може да бъде само нуждата от промяна във водената от него секторна политика. Кажете ми обаче каква промяна може да очакваме, когато си отива един министър и на негово място се предлага досегашният му заместник? Ясно е, че промяна във водената политика няма да има. Както Караниколов, така и Лъчезар Борисов ще продължават да изпълняват дадените им нареждания и всякакви опити на премиера да скрие своите собствени зависимости зад оставките на своите министри са просто имитация на промени. Целта на днешните действия на премиера са не да поправи своите грешки във водената от него икономическа политика, тъй като той явно такива не вижда, а да оцелее на всяка цена без оглед на последиците за икономиката. Действията Ви няма да разубедят младите хора, които протестират навън, и затова те искат Вашата оставка, господин Борисов! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Данчев. Реплики?

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Честно казано, не исках да участвам в изказванията, но бях провокиран от така желаната уж оставка от лявата страна. Замислих се какво ли ще се получи, ако наистина тази оставка, не дай боже, бъде подадена? Какво ще се случи? Започнах да разсъждавам и да мисля, и понеже наблюдавам и медиите, които доста усърдно показват протеста – младите, така наречената градска десница, селска левица, ултралеви, ултрадесни, всякакви, много цветове,

Обаче тези тройка ли са, трио ли са, не знам точно какви са, те казаха, че са десни. Тези десни, примерно, не искат да продължи АЕЦ те не искат да се продължи съответно Балкански поток. Вие, доколкото знам, категорично искате да се продължи. И се чудя господин Радев кого ли ще сложи като министър на енергетиката? (Реплики от „БСП Къде Вие ще се консолидирате около тези министри? Другото, което си мисля – данъчната политика. Тези така наречени десни, ултрадесни, градски десни, доколкото знам, не искат да се вдигат по никакъв начин данъците и таксите, дори ако може да бъдат намалени – защото наистина философията на дясното е точно това. Да, но Вие искате друго. И се чудя кого ли ще сложи министър на финансите? Ваш или техен? В крайна сметка около коя идеология – икономическа, философска, ще бъде формирано това служебно правителство, което, предполага се, ще събере желанието на хората да се промени така нареченият дневен ред и да могат с пълни шепи гражданите да черпят благата на това, което сега според Вас се раздава на тъмно? Това се чудя. А другите министри?

Видяхме ли добро от това нещо? Никъде, в нито един район не видяхме по-добро да се случва. Напротив, хората са по-недоволни. Най-вероятно хората ще бъдат излъгани и сега. Единственото, което спира това правителство да подаде оставка, е отговорността. Отговорността да не влезем в хаос, отговорността от това караницата, която имате във Вашата партия сега за лидер и така нататък, да се пренесе в държавата. И тази караница в крайна сметка да доведе не до благоденствие, а до едно унищожение на българското общество и до отпадането на България от пътя, в който ние сме влезли. Затова си мисля, че тази оставка категорично не трябва да бъде подавана. Категорично не трябва да заставаме зад юмрука, а трябва да заставаме зад протегнатата ръка.

Увеличете времето на групите. Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Изключително неприятно впечатление прави поведението на един български генерал, който изоставя армията си в битката и се крие някъде зад гърба на офицерите си.

желание на своето правителство, което беше декларирано в предизборната платформа на партията. Днес и оттук нататък българското правителство има само едно поведение – ако може някак си да се добутаме, да допълзим до датата на редовните парламентарни избори. В търговското право, уважаеми колеги, има термин „освобождаване от отговорност“. Днес ние не можем да освободим от отговорност министъра на здравеопазването за провалената реформа в сферата на здравеопазването. Защо? Бяха декларирани модели, стигна се до един модел и тя беше спряна. Ние трябва да получим ясен отговор защо, когато първият и вторият министър на господин Борисов казаха, че българското здравеопазване се нуждае от радикална реформа, всичко беше спряно? Днес ние не можем да освободим от отговорност министъра на здравеопазването за невлизането в действие на Електронната информационна здравна система – това, което е крайъгълният камък, основата на всяка реформа в сферата на здравеопазването. Днес ние не можем да освободим министъра на здравеопазването от проваления европроект за реформата в спешната помощ. Защо ние не може да изхарчим парите, които Европа ни даде, и защо искаме още пари, когато ние не може да ги оползотворим?! (Реплика от днес ние не може да освободим министъра на здравеопазването от това, което стана с детската болница, защото с това поведение ние детска болница няма да имаме. Защото ние не чухме гласа на тези, които поискаха детската болница

Благодаря, госпожо Председател. Първо моля да направите забележка на министър Ананиев да не подвиква

Поради тази причина искаме 30 минути почивка, за да има възможност да се придвижи от Министерския съвет до Народното събрание.